prilike u „3. MAJU“ odnosno u Hrvatskim škverovima. U ponedjeljak gospodine potpredsjedniče svoje kartele u Rijeci nije cvikalo 1172 radnika, a 1518 trećemajaca je od ničeg pokušavalo nešto napraviti. Danas su radnici na ulicama, a pitanje je da li će već sutradan biti na Zavodu za zapošljavanje, utoliko vas ja doista molim da mi date tih 10 minuta vremena da iznesem ono što smatram u ovom trenutku da je prvorazredna nacionalna tema. Ne rastava gospodina Keruma, to će možda biti sutradan kada dođe u pitanje njegovih 1500 zaposlenika, diljem Republike Hrvatske, nego u ovom trenutku mislim da je prvorazredna nacionalna tema sudbina koju vezujem uz poslovanje poslovanje gotovo 3000 radnika, 1500 kooperanata, u „3. Maju“. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala lijepo. Iz tih razloga vam ne mogu odobriti stanku, to je zapravo prijedlog za dopunu dnevnog reda. Ne mogu vam odrediti stanku, zbog toga idemo dalje. Idemo dalje. Idemo dalje na Prijedlog zakona o pravosudnoj akademiji. Predlagatelj zakona je Vlada Republike Hrvatske, prvo čitanje. Raspravu su proveli Odbor za pravosuđe i Odbor za zakonodavstvo, izvješća ste primili na sjednici. Ministar pravosuđa Ivan Šimonović. Izvolite dodatno obrazložiti prijedlog. Izvolite sjesti gospodine Kajin.

nema stanke, izvolite ministre. Nema stanke, rekao sam vam, gotovo. Poštovani gospodine predsjedavajući, poštovane zastupnice i zastupnici. Danas sam ovdje pred vama da zatražim podršku za Zakon o pravosudnoj akademiji. Nisam rekao da tražim podršku bez razloga. Naime, radi se o iznimno dalekosežnom zakonu, Zakonu koji na neki način uvodi tihu revoluciju u Hrvatsko pravosuđe po svojim dometima to je Zakon koji bi trebao u svojim konzekvencama obilježiti sljedeća desetljeća našega pravosuđa. Što su te velike novine koje donosi ovaj Zakon? Ja bih rekao dvije su ključne. Jedna je objektivne i transparentne kriterije za ulazak u profesiju sudaca odnosno državnih odvjetnika i drugo njihovu sustavniju i kvalitetniju izobrazbu. Dok će pitanje kvalitetnije izobrazbe trajati neko vrijeme, kasnije ću govoriti nešto o rokovima, pitanje objektivnih i transparentnih kriterija izbora za sudaca riješit će se odmah nadam se kada bude krajem ovog mjeseca ili početkom sljedećeg mjeseca u drugom čitanju usvojen jedan paket zakona koji uključuje ovaj Zakon koji je danas pred vama, Zakon o sudovima, Zakon o državnom odvjetništvu, Zakon o državnom sudbenom vijeću odnosno odgovarajuće izmjene i dopune. Što se same pravosudne akademije tiče ne radi se o novoj instituciji, Pravosudna akademija već sada djeluje u okviru Ministarstva pravosuđa kao Zavod, međutim, ovo je veliki iskorak jer Pravosudna akademija postaje neovisna institucija, ona se izdvaja iz Ministarstva pravosuđa. Glavna tijela koja će upravljati Pravosudnom akademijom su upravni odbor, programsko vijeće i ravnatelj sa dvoje zamjenika. Većinu i u upravnom odboru i programskom vijeću čine predstavnici koje biraju suci odnosno državni odvjetnici sami. sami. Državni odvjetnici i suci su oni koji upravljaju u stručnom i upravnom pogledu pravosudnom akademijom. Pravosudna akademija ima i svoj neovisni budžet u iznosu od 30 milijuna to je veliki iznos u ova vremena krize i recesije ali taj iznos potreban je za kvalitetno obavljanje poslova akademije. Akademija se kao ustrojbena cjelina sastoji od tri odjela. Jedan od njih je odjel koji omogućava dodatno obrazovanje vježbenicima, odnosno savjetnicima, ja bih spomenuo da zapravo već sada po ovim zadnjim promjenama Zakona o vježbenicima, vježbenici imaju daleko šire obrazovanje nego što su ih imali prije imaju obvezan broj sati koje trebaju odslušati, kroz ovu transformaciju vjerojatno će se njihov opseg obvezne nastave dodatno povećati. Drugi odjel, vjerojatno najvažnija novina jest Državna škola za pravosudne dužnosnike. U budućnosti svatko tko će željeti postati sudac odnosno državni odvjetnik trebat će završiti nakon što položi pravosudni još i tu školu. Naprosto trend i u Hrvatskoj i međunarodno obrazovanja općenito, pa i pravnog obrazovanja je takav da se postavljaju sve viši i viši obrazovni zahtjevi za pojedine profesije, povijesno bilo je vremena kada se moglo biti sudac i bez pravnog fakulteta, pa se onda tražio pravni fakultet, pa se onda tražio pravni fakultete i pravosudni, sada će tome biti biti dodata još i državna škola za pravosudne dužnosnike. To nije neka naročita Hrvatska novina i specifika, već 94. godine Vijeće ministara Vijeća Europe zaključilo je da treba proširiti i produžiti obrazovanje za suce odnosno državne odvjetnike i različite države članice tom su zahtjevu svojom dinamikom i reagirale, prema tome, mi imamo već više država koje imaju odgovarajuće institucije. I napokon treća ustrojbena jedinica odnosi se na cjeloživotno obrazovanje. Pravosudna akademija već i sada djeluje na cjeloživotnom obrazovanju sudaca odnosno državnih odvjetnika, i samo u ovoj godini različite vidove obrazovanja prošlo je preko 3000 kandidata. Sa uvođenjem ove Pravosudne akademije kao ambiciozne i samostalne institucije toga će biti još i više. Naravno najveća novina je Državna škola za pravosudne dužnosnike. Kako se u tu školu ulazi? U tu školu ulazi se na kompetitivnom principu i u nju mogu ući samo najbolji kandidati po objektivnim kriterijima. Kako utvrditi najbolje kandidate po objektivnim kriterijima? MI smo već sada uveli, jednim ranijim Zakonom koji je bio pred vama, pravosudni ispit, koji više nije prošla ili pao nego pravosudni ispit koji se boduje. Kandidat na anonimiziranom pismenom ispitu gdje onaj koji ocjenjuje ne zna čiji pismeni rad ocjenjuje osvaja određeni broj bodova, nakon toga izvlači kartice, odgovara na pitanja sve to skupa se boduje. Prema tome, kandidat na pravosudnom ispitu skuplja prema postignutim rezultatima određeni broj bodova. Kandidati koji imaju visoki broj bodova, i koji su zainteresirani za upis u Pravosudnu akademiju, nakon toga pristupaju psihološkom testiranju. Psihološko testiranje je isto novost traži se da kao i za cijeli niz drugih profesija, gdje je naročito važno da se radi o stabilnim ličnostima i u pravosudne profesije ulaze osobe koje su prošle, također naravno anonimizirano psihološko t3estiranje. Nakon toga slijedi strukturirani intervju. Tko provodi strukturirani Upisno povjerenstvo koje za one koji su zainteresirani za profesiju sudaca sačinjavaju 3 predstavnika koja odredi Državno sudbeno a za državno odvjetničku profesiju one koje odredi Državno odvjetničko vijeće. Rezultat, dakle pravosudnog ispita plus tog strukturiranog intervjua je broj bodova koji je osvojio pojedini kandidat prema osvojenom broju bodova zainteresirani kandidati popunjavaju za tu godinu raspoloživa mjesta u pravosudnoj akademiji. Pravosudna akademija traje 2 godine. Te 2 godine nisu pretežno teorijska nastava nego praktična nastava koja se izvršava u okviru državnih odvjetništava, u okviru sudova, ali i u okviru drugih institucija. Bilo je pitanja kad smo radili na ovom prijedlogu zakona koji su dolazili iz naših kolega iz Državnog odvjetništva, odnosno iz sudstva, zašto još to dodatno 2-godišnje obrazovanje? Naprosto stoga što je postojala do sada ogromna razlika kod pojedinih ljudi koji su se pripremali za pravosudne dužnosti dok su neki imali kvalitetne mentore i nikakva Pravosudna akademija akademija im nije bila potrebna jer su bili na dobrim sudovima i imali dobre mentore. Neki drugi imali su manje sreće i nisu imali organizirane programe dodatnog širenja obrazovanja, radili su samo rutinske poslove kao pomoćna radna snaga i na koncu bi dočekali svoje imenovanje za suce, odnosno zamjenike državnih odvjetnika, nedovoljno profesionalno pripremljeni. Što je također velika razlika? Velika je razlika da dosada oni koji su željeli ući u profesiju sudaca, odnosno državnih odvjetnika bili su u dosta neodređenom savjetničkom statusu neodređeno vrijeme i njihov način izbora nije bio objektiviziran. Dakle, ti nisi znao da ćeš kroz određeno vrijeme nakon što si položio pravosudni ispit, nakon što si bio savjetnik na sudu, odnosno na državnom odvjetništvu, doista dosegnuti svoj profesionalni cilj i postati sudac. Imali smo savjetnika koji su čekali 5, 7, 10 godina da postanu suci. Ovdje se zna, najbolji kandidati završavaju Pravosudnu akademiju i odmah nakon toga slijedi njihovo imenovanje. To ima dalekosežne implikacije jer i ljudima slabijeg imovinskog stanja jamči sigurnost odgovore svojim profesionalnim obvezama kroz vrijeme školovanja u Pravosudnoj akademiji da po njezinom završetku dolaze i biti će raspoređeni na dužnosti sudaca, odnosno državnih odvjetnika. U vrijeme pohađanja Pravosudne akademije oni već imaju status viših savjetnika na sudovima, odnosno savjetnika u državnim odvjetništvima. Tijekom Pravosudne akademije mentori ocjenjuju njihov rad i napokon pristupaju završnom ispitu. Njihova konačna ocjena je zbroj ocjena koje su osvojili na pravosudnom ispitu, zbroj ocjena njihovih mentora i na koncu rezultata njihovog završnog ispita. Dakle, ukupni taj zbroj na kraju odražava i njihovu kvalitetu kao kandidate. Kao rezultat Pravosudne akademije svake godine imamo listu kandidata. Od najvećeg broja postignutih bodova prema nižima i imamo listu slobodnih mjesta na našim sudovima, odnosno državnim odvjetništvima. Oni koji se nalaze više na listi kandidata imaju prednost prilikom izbora raspoloživih mjesta u sustavu. Naravno ova je promjena vrlo dalekosežna i trebat ćemo imati jedno prijelazno razdoblje. Dakle, državna škola treba početi sa svojim radom 01.10.2010. godine. Prve dakle kandidate koji će završiti Pravosudnu akademiju možemo očekivati do kraja 2012., odnosno početkom 2013. Do 01. siječnja 2013. godine za ulazak u sudačku odnosno državno odvjetničku profesiju neće biti potrebna završena Pravosudna akademija. Međutim, već i sada promjenom u drugim zakonima zajamčit ćemo da premda neće imati ono obrazovanje koje će imati ovi kandidati koji završe Pravosudnu akademiju, već i ranije uvodimo objektivne i transparentne kriterije izbora, dakle i oni koji do 2013. idu bit će, koji su sada savjetnici ili netko drugi sa položenim pravosudnim ispitom, biti će selekcionirani za sudački, odnosno državno odvjetnički poziv kroz kompetitivne pismene testove koji će se također pisati anonimizirano pri čemu će ocjenjivači ocjenjivati testove, a da ne znaju čiji test ocjenjuju. I napokon jedno pitanje koje je mučilo one kandidate koji su položili tzv. stari pravosudni ispit, oni koji su položili pravosudni ispit koji je bio samo prošao ili ili pao i nisu imali priliku osvajati bodove. Da li su ti ljudi onda isključeni iz mogućnosti ulaska u Državnu školu za pravosudne dužnosnike? Nisu, oni će samo morati pisati test praktičnih znanja i oni će također onda moći konkurirati za mjesta u Pravosudnoj akademiji. Još jedanput bih htio naglasiti prije nego što završim da je ovo vrlo veliki zahvat. Da je ovo zahvat koji mijenja arhitekturu našeg pravosuđa za dugo vremensko razdoblje, da je iznimno važno da se u Saboru postigne konsenzus oko ovog pitanja jer će konzekvence primjene ovog sustava prelaziti mandat jedne pa i više Vlada. I isto tako bih htio naglasiti da smo otvoreni na sve sugestije oko unapređivanja ovog teksta zakona, on je, njegov sadašnji nacrt, izrađen je u suradnji i sa predsjednikom Vrhovnog suda Hrvatinom i državnim odvjetnikom Bajićem no nakon prvog čitanja dodatno će biti organizirana javna rasprava koja će uključiti širi krug i sudaca i državnih odvjetnika. Hvala vam lijepo. Hvala. Odbor za zakonodavstvo, Odbor za pravosuđe. Otvaram raspravu. Klub zastupnika HDZ-a, gospođa zastupnica Ana Lovrin. Izvolite.

Hvala lijepo. Gospodine potpredsjedniče, gospodine ministre, državni tajniče sa suradnicima. U sklopu pregovaračkoga poglavlja 23. - Pravosuđe i temeljna prava, prema ocjenama i preporukama te prema preuzetim obvezama Republike Hrvatske, Republika Hrvatska se obvezala uvesti objektivne i transparentne kriterije za ulazak u pravosudnu profesiju, te redefiniranje načina izbora i uloge Državnog sudbenog vijeća i Državno odvjetničkog vijeća. U odnosu na Državno sudbeno vijeće i na Državno odvjetničko vijeće i njegovo oslobađanje od njegovog utjecaja zakonodavne vlasti, raspravljali smo u okviru rasprave o nacrtu ustavnih promjena, a čini mi se da ćemo raspravljati i rasprave o tome biti još također u raspravi o ustavnim promjenama. U pitanju imenovanja sudaca i državnih odvjetnika, kao uvod u pravosudnu karijeru je obveza kandidata na završavanje državne škole za pravosudne dužnosnike, a koja bi se sukladno pregovaračkom stajalištu za poglavlje 23. trebala početi s radom tijekom 2010. godine. Da bi se to ostvarilo, potrebno je osigurati zakonodavni okvir. Državnu školu zakonski smo već uveli kao uvjet za imenovanje sudaca Prijedlogom zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sudovima koji je u ovom Saboru prošao prvo čitanje. I kao što smo čuli od ministra, trebao bi se naći u paketu sa konačnim prijedlogom, dakle u Zakonu o izmjenama i dopunama Zakonom o sudovima, Zakonom o Državnom sudbenom vijeću, Zakonom o Državnom odvjetništvu i konačnim prijedlogom ovoga zakona. Drugi korak u formiranju zakonodavnog okvira je zakon, prijedlog kojega je danas pred nama u prvom čitanju, dakle Prijedlog Zakona o Pravosudnoj akademiji u okviru koje će djelovati i Državna škola za pravosudne dužnosnike. Klub Hrvatske demokratske zajednice podržava donošenje ovoga zakona, kao evoluciju u daljnjem postizavanju zacrtanih ciljeva pravosudnih reformi koji su započeli 2005. i Strateške studije za izradu jedinstvenih, objektivnih i transparentnih kriterija za ulazak u sudačku i državno odvjetničku profesiju i osnivanje Državne škole za pravosudne dužnosnike koju je Vlada Republike Hrvatske donijela u prosincu prošle godine, jer njime ispunjavamo pregovaračko mjerilo, ali prije svega iz razloga iz kojeg provodimo pravosudne reforme, a to je postizanje nepristranog, učinkovitog profesionaliziranog pravosuđa, koje je temelj vladavine prava svake prava svake demokratske države. Samo dobro educiran sudac, sudac sa čvrstim legitimitetom transparentnog i objektiviziranog izbora, može biti neovisan u političkom smislu, može biti autoritet u sudnici i izvan sudnice, može biti neovisan od utjecaja političkih, medijskih ili utjecaja krupnog kapitala. Vlada Republike Hrvatske ovim se zakonskim prijedlogom odlučila prihvatiti preporuke neovisnih eksperata Europske unije, te sudačku školu ustrojiti u okvire postojeće Pravosudne akademije, koja sustavno jačanjem kadrovskog i financijskog kapaciteta, poboljšava kvalitetu i kvantitetu svoje djelatnosti na stalnom stručnom usavršavanju već imenovanih sudaca i državnih odvjetnika, kao odnedavno, kao što smo čuli od ministra i provođenje vježbeničkog programa. Ovim se zakonom ukratko predlaže Pravosudnu akademiju izdvojiti iz Ministarstva pravosuđa i osnovati je kao neovisnu instituciju koja će provoditi stručno obrazovanje vježbenika, početnu izobrazbu i osposobljavanje kandidata za samostalno, odgovorno, neovisno i nepristrano obnašanje pravosudne dužnosti i kontinuirano usavršavanje već imenovanih pravosudnih dužnosnika. Osnivač Pravosudne akademije, bila bi po ovom zakonu Vlada Republike Hrvatske, a prava i dužnosti osnivača obavljat će Ministarstvo pravosuđa. Dakle i kao poseban odjelu u okviru akademije ustrojila bi se Državna škola za pravosudne dužnosnike. U okviru upravljačkom sustavu i programskom, Pravosudne akademije predviđa se upravno vijeće, ravnatelj i programsko vijeće. Dakle, u upravnom vijeću predlaže se da ga čine po položaju predsjednik Vrhovnoga suda, predsjednik, glavni državni odvjetnik, predsjednik Državnog sudbenog vijeća, predsjednik Državno-odvjetničkog vijeća i četiri izabrana člana na četiri godine, od kojih bi jedan bio sudac Vrhovnog suda, jedan državni odvjetnik, zamjenik glavnog državnog odvjetnika i dva predstavnika sveučilišnih nastavnika pravnih znanosti. Držim da je ovaj sastav upravnog vijeća dobar, jer predstavlja, jer je u njemu sam vrh pravosuđa ojačan pravnom znanošću. Otvaram dvojbu evo ovdje danas i dajem na razmišljanje, da li u ovom tijelu zadržati kao što je do sada bilo i predstavnika Parlamentarnog odbora za pravosuđe. Naime, do sada je predstavnik Parlamentarnog odbora za pravosuđe bio član savjetodavnog Vijeća akademije, kao i savjeta za praćenje provedbe Strategije reforme pravosuđa? Da li ovo drugo tijelo još postoji? Ne znam, ali mogu reći da je moje iskustvo kao ministrice, držala sam tada važnim da Parlament bude upoznat i na neki način nadzire provedbu važnih strateških dokumenata i odluka koje je donio, a da pri tome ima i uvid u potrebu eventualnog širenja zakonodavnog okvira. No, to ne držim neophodnim, ali ukazujem na to da se razmisli. Programsko vijeće također je sastavljeno od sudaca i državnih odvjetnika i sveučilišnih nastavnika i to je dobar spoj iskusnih praktičara i predstavnika znanosti. Dakle, pozdravljamo dobru namjeru i podupiremo donošenje predloženog zakona uz nekoliko napomena i dvojbi koje sugeriramo evo kao što nas je ministar pozvao na poboljšanje ovoga zakonskoga teksta. Dakle, prvo u članku 2. držim da je stavak 2. i 3. nepotreban. Naime, nepotrebno je isticati posebnu suradnju s Pravnim fakultetima, jer će se ona dogoditi kroz upravno i programsko vijeće, a ukoliko bi to ostalo onda bi trebalo posebno naznačiti i precizirati u okviru toga i suradnju sa sudovima i državnim odvjetništvima, možda na isti način. U članku 4. odredbi da akademija ima svoj proračun kao ustanova, valjalo bi navesti izvore financiranja ili to spojiti sa člankom 43. Posebno mi se značajno čini urediti djelatnost akademije. Ako je ovaj zakon osnivački akt akademije tada taj zakon treba definirati djelatnosti a ne prepuštati da se one mogu utvrđivati statutom koliko se široko to hoće predlažem da se odredi točna djelatnost zakonom i da se u nju doda da može se baviti izdavačkom djelatnošću ili organizirati druge edukacijske aktivnosti, dakle ono što je naznačeno na kraju u članku 43. U članku 12. stavak 2. i 3., dakle to su detalji o načinu rada unutar akademije i držim da bi ih se moglo prepustiti statutarnom uređenju i pritom spojiti članak 11. i 13. Članak 14. i 21. koji govore o naknadama troškova treba spojiti u jedan članak ili ih terminološki uskladiti jer se radi o istim troškovima u slučaju programskog vijeća i upravnoga vijeća. Ono što također držim važnim a to je u članku 15. i 20. da je nelogično da upravno vijeće potvrđuje godišnji program rada akademije kao više tijelo a programsko vijeće kao niže tijelo da potpuno samostalno donosi opći program usavršavanja. Ako sam ja dobro razumjela distinkciju između ova dva programa za mene bi bilo logičnije da upravno vijeće potvrđuje opći program usavršavanja a da godišnji program samostalno donosi programsko vijeće ili da oba programa potvrđuje upravno vijeće. Dalje, upozoravam na odredbu članka 25. koji kaže da se natječaj raspisuje na temelju plana potrebnih sudaca za jednu godinu. Ovo bi trebalo o ovome razmisliti iz razloga što obrazovanje u državnoj školi traje dvije godine pa prvi kandidati izlaze nakon dvogodišnje edukacije i možda bi plan potreba sudaca trebalo bazirati na dvije godine a također jasnije odrediti da li se natječaj raspisuje za ulaz u državnu školu za točno određeno sudačko mjesto ili za zbir potrebnih sudaca na području jedne ili više županija. Dakle, to bi trebalo preciznije i jasnije definirati. Posebno ukazujem na koliziju članaka 26. i 28. Dakle, članak 26. kaže da se na taj natječaj može prijaviti svaka osoba koja je hrvatski državljanin i ima položeni pravosudni ispit. Međutim, to jednostavno nije točno jer članak 28. kaže da se na taj natječaj može prijaviti osoba koja je ostvarila 70 bodova na pravosudnom ispitu ili na dodatnom ispitu onih kandidata koji su polagali pravosudni ispit po tzv. po tzv. starim kriterijima. Dakle, uvjet za natječaj je hrvatsko državljanstvo, pravosudni ispit i 70 bodova na tom pravosudnom ispitu, pa tu su direktnoj koliziji ta dva članka. Nadalje, stipulacija u članku 28. trebalo bi ju pojasniti i bolje formulirati. I još nešto, rabiti termine ispit jer se rabe termini ispit ili razgovor. Ovo ne može biti razgovor, to je dakle ispit koji uvjete, pitanja, opseg toga ispita donosi programsko vijeće i potvrđuje upravno vijeće. o klasičnom ispitu, ne treba naglašavati da je on pisani jer je on jedini, nema pisanog i usmenog. Prema tome, treba reći ispit. I treba još nešto naglasiti, da se psihološki test koji jest eliminacijski test a i ispit koji jest eliminacijski ispit mora polagati sukladno Pravilniku o sadržaju i metodama koje utvrđuje upravno vijeće. Dakle, to treba naglasiti kod odredbe o polaganju o psihološkom tekstu i o polaganju ovoga ispita. Također, u članku 42. trebalo bi utvrditi okvirne kriterije po kojima se odlučuje o odabiru kandidata za program stalnog usavršavanja dužnosnika. ovim zakonom ako hoćemo postići transparentnost onda bi trebalo pokušati barem još donekle objektivizirati te kriterije. Evo, i samo još nešto. Ostaje pitanje da li bi ovim zakonom bilo potrebno riješiti i makar minimalne uvjete za ravnatelja Pravosudne akademije jer sukladno Zakonu o ustanovama određuje se da se uvjeti utvrđuju zakonom odnosno osnivačkim aktom a što bi bio ovaj zakon. I na kraju jer vidim da vrijeme izlazi prijedlog zakona koji je danas ovdje pred nama dobra je osnova za realizaciju strateške Vladine odluke i preuzetih obveza u pristupanju Europskoj uniji. Ostaje donekle upitno gdje se u izboru pravosudnih dužnosnika izgubilo Državno sudbeno vijeće i Državno odvjetničko vijeće, odnosno u ovom zakonu ne postoje odredbe o načinu postupanja povjerenstva nakon završenog ocjenjivanja, dakle da ih upućuje Državnom sudbenom vijeću ili Državnom odvjetničkom vijeću radi daljnjeg postupka imenovanja. U protivnom, ako ovako ostaje onda ostaje da izbor za suce zapravo vrši krnje Državno sudbeno vijeće ili Državno odvjetničko vijeće odnosno njegova tri člana koja su izabrana po nepoznatim kriterijima i zato bi to trebalo razriješiti između ovoga zakona i Zakona o Državnom sudbenom vijeću. I na kraju ostaje dvojba da li je ovaj predloženi način, da li smo u cijelosti postigli uvođenje željene objektivnosti i transparentnosti jer nismo barem okvirne kriterije eliminacijskih ispita i psiholoških testova uveli. Ovo ostavljam kao jednu dvojbu. I također ostaje pitanje što sa svim dosadašnjim kandidatima koji su položili pravosudni ispit, imaju opće uvjete ali o tome je nešto ministar govorio o vremenskoj granici jer smo mi Zakonom o sudovima uveli obveznu državnu školu za sve suce u ovoj zemlji osim za suce Vrhovnoga suda o čemu sam dvojila i u raspravi o Zakonu o sudovima pa će onda samo suci Vrhovnog suda moći biti ugledni pravnici što god to značilo bez državne škole. Hvala lijepa.

tajniče sa suradnicom, kolegice i kolege. Klub SDP-a podupire donošenje Zakona o Pravosudnoj akademiji potpuno uvjereni da jedino edukacija i to edukacija općenito, a na vlastito onima koji odlučuju o našim sudbinama, o našim najvrjednijim dobrima, o časti, o imovini, o slobodi itekako zahtijevaju najvišu moguću i stalnu edukaciju kao jedina brana i jedina prava brana svakom nasrtaju na vlastito od politike prema ovoj trećoj grani vlasti. Ovo je prigoda, dakle i najbolji način da konačno kao političari bez ikakvih ovdje stranačkih boja zauzmemo jedinstveni stav naprama trećoj trećoj grani vlasti prema pravosuđu, jer smo mi odgovorni da se ta profesija uzvisi a ne unizi. Istina je i to, da treba biti kritičan i prema pravosudnoj samoj vlasti jer za nevolju koju joj s vremena na vrijeme nanese ova ili ona politika ipak za poniženje snosi svaka struka i svaki pojedinac sam odgovornost. Biti sudac ne znači biti i državni službenik koji ima svoje točno određeno vrijeme. Biti sudac jeste način života. Kako doći do neovisnog i efikasnog pravosuđa? Vidimo da ono godinama ako ne i desetljećima opterećuje Hrvatsku, opterećuje njezino približavanje i konačni ulazak u Europsku uniju. Kako doći do takvih sudaca koji će biti svećenici pravde? Prije svega, politika treba dignuti konačno šapu od samog pravosuđa. Način na koji je to i nedavno se radilo mislim da je s time konačno gotovo i to pozdravljamo, da su se izdavali nalozi i to javno pravosudnoj vlasti. Pa čak i u nekim nemoćima državne politike da stane na kraj najokorjelijem i najopasnijem kriminalu. To je tada javnost i zahtijevala. Ali i u tim trenucima ne mogu se izdavati nalozi pravosudnoj vlasti ma kako javnost htjela odmah da dođe do počinitelja. Za to postoje odgovorne osobe. Kako napraviti dakle kvalitativni pomak? Prisjetimo se samo da unazad 10 i više godina suci su odbijali svaku pomisao i pravosudni dužnosnici da budu dodatno educirani. Mi smo položili pravosudni, pa imamo već i iskustvo. Zašto bi se educirali? Dakle, takva jedna zabluda, pa i jedan početni otpor davno je svladan. I počeci dakle, sa izobrazbom sudaca i drugih pravosudnih dužnosnika doživjeli su upravo to da pogotovo i mlađi suci, pa čak i oni iskusniji vrlo rado pohađaju i znanstvene skupove gdje razmjenjuju iskustva, mišljenje koje itekako dovodi do jedne jedinstvene pravne prakse i koje je jamac onda pravne sigurnosti građana. Dakle, ovo je upravo najbolji način, edukacija da dođemo do takve vrste suca i općenito pravosudnog dužnosnika. Da ono staro rimsko načelo iura novit curia, da sud zna pravo ne bude samo pretpostavka nego zaista stvarnost. Jer i kao što nas te stare izreke uče da nema veće nevolje za stranku, nego kad ima neukog suca. Jer kod takve situacije onaj koji je kriv i koji neosnovano nešto potražuje taj se nada, taj vjeruje da može čak i uspjeti. A oni koji su nevini, koji opravdano traže pred civilnim sudom neku tražbinu, ispunjenje neke tražbine ili zahtjev neke druge vrste kada su u pravu on je u bojazni da će se možda ipak njegova, da se neće dobro završiti, odnosno da neće doživjeti adekvatni sudski epilog. I ovom prigodom želim reći da mi smo ovdje odgovorni kakve zakone donosimo. I dalje vrvi, vrve zakoni kontradiktornostima. Ja ću samo sada napomenuti jedan ogledni primjer jer to degradira pravosudnu struku. Je li moguće dakle evo u Zakonu o obiteljskim odnosima, u Obiteljskom zakonu da imate neoborivu pretpostavku da je majka uvijek ona koja je dijete rodila. A kod obaranja tamo, odnosno tih presumpcija dajete mogućnost ženi kojom je dijete, čija je jajna stanica oduzeta protupravno da može osporavati majčinstvo ženi koja je to dijete rodila. Dakle, evo ovo je jedan primjer. Mi se nismo, sudska praksa se još nije našla sa takvim problemom. Ali vrlo je izvjesno da se može naći. Prema tome, kada ukazuje oporba na neke nelogičnosti bez obzira kakav je stav zauzet upravo moramo o tome voditi računa. A onda kod različitih interpretacija dolazi do velike pravne nesigurnosti. Dakle, mi smo odgovorni kakav alat dajemo sudačkoj struci, odnosno pravosuđu općenito. Odmah želim reći da ocjena sredstava potrebnih za provođenje ovog zakona u početku će sigurno biti dostatna. Kao što je ministar rekao da u ovom vremenu recesije i nije bilo lako izdvojiti ovaj iznos, ali ovo nisu bačena sredstva. Svaka edukacija manje znači za državni proračun, izdvajanje za sve ona ponavljanja postupka jer sudski postupak koliko god ga mi pojeftinjavali na način da se smanjuju troškovi ili pristojbe on je uvijek preskup za stranku i skopčan je s velikim gubitkom vremena. Prema tome, ovo je jedan od najboljih načina kako doći do nezavisnog suca. Sjetimo se onih prvih početaka koju povijest je imala ova Pravosudna akademija koja se sada stavlja u biti i na jedne nove temelje, ali ono ima kao što se to ovdje u obrazloženju i navodi svoje začetke iz preporuke Vijeća Europe i Vijeća ministara država članicama upravo da osposobe, odnosno ustanove tijelo koje će se baviti izobrazbom pravosudnih dužnosnika. I što se onda događalo devedesetih godina? To ne smijemo nikada raditi. Da upravo zbog ove preporuke odlukom je bio osnovao Centar za izobrazbu sudaca i drugih pravosudnih dužnosnika. sudaca i drugih pravosudnih dužnosnika. Sama odluka je bila i nikakvih sredstava i nitko za to više čuo nije. Dakle, 2001., 2002. godine osigurali smo dakle na temelju te odluke prije svega prostor, nije bilo ni prostora u kojima i sada djeluje akademija. Ti počeci, dakle i to su bili počeci vrlo skromni sa malim sredstvima, sa nedostatnim brojem ljudi. Nakon dvije godine, tri on je pompozno taj centar dobio naziv akademija i on je pretenciozan u odnosu na ono što on uistinu jeste iako je već prošlo dosta godina. Dakle upravo s ovim prijedlogom zakona očekujemo da upravo takva akademija i opravda taj naziv i u tom smislu. Čini mi se, govoreći evo i u ime kluba, da sastav kako upravnog vijeća je dobar i garantira upravo sprečavanje bilo kakvog načina, a i na neki način i samo i međusobne unutarnje kontrole, što je uvijek dobro za ovakva tijela. nadležnost i upravnog vijeća, ali kasnije kad vidimo i sama djelatnost akademije, koja ne samo da provodi stručno usavršavanje vježbenika i savjetnika, nego ona organizira i provodi kontinuirano stručno usavršavanje pravosudnih Mi smo svjedoci da počesto na pojedine seminare ne mogu doći svi oni suci, svi oni pravosudni dužnosnici koji bi to htjeli. Naravno mora se uvijek i u svako doba osigurati i nesmetano vođenje sudskih predmeta koji su svakodnevno na redu pred našim sudovima, ali evo na jedan način i ovo je prigoda da govorimo i o tome da ni tu nisu bila dostatna sredstva, jer je odaziv i želja upravo za takvom jednom edukacijom puno veća nego što to materijalne mogućnosti dozvoljavaju. Postoji samo možda jedan problem, odnosno i jedna bojazan da se u najboljoj želji i svim ovim transparentnim uvjetima koji ovdje sada, koji su bili prezentirani od strane ministra, ne želim uopće ponavljati, jer se tu nema što dodati i zaista jamče transparentni ulazak, odnosno kasnije i napredovanje, promociju unutar sudačke, odnosno općenito pravosudne struke. Međutim svaka struka ukoliko je zatvorena na neki način prelazi u samu kazuistiku, nema onog svježeg jednog novog vjetra, novog načina razmišljanja koji je potreban na kraju krajeva uvijek kada se mijenjaju i to u većoj mjeri sistemski sustavni zakoni. Da se to ne bi dogodilo treba ovdje, iako te izričite norme ne opravdavaju takvu bojazan, ali kasnije kada se spominju samo sudski savjetnici, samo odvjetnički, državnoodvjetnički vježbenici, samo sudski vježbenici, kad vidimo malo i praksu Državnoodvjetničkog vijeća, pa čak i Državnog sudbenog vijeća, onda vidimo tko je jednom ušao on jednostavno prije ili kasnije napreduje, a otvara ili zatvara, zatvara se prostor za one koji nisu u startu bili okrenuti pravosudnoj dužnosnici, ali recimo imaju veliko iskustvo u gospodarstvu, jer to je nešto što se tiče samog sankcioniranja i procesuiranja i gospodarskog kriminaliteta i financijske struke deficitarno je pravosuđe što se tiče toga. Prema tome, to su dragocjena iskustva koja pojedini pravnici stječu u trgovačkim društvima. Nekada se davno gledalo sa omalovažavanjem prema pravnicima koji dolaze iz privrede, kako se onda govorilo. Danas je to veliko znanje kojim suci, koji se svakodnevno susreću, pa kako i u civilu, a još je važnije i u kaznenim stvarima nedostatnu imaju izobrazbu. izobrazbu. Zato su takve osobe dragocjene pravosuđu i treba osigurati, bez obzira čak i na dob, treba osigurati protočnost i mogućnost da i takve osobe bez obzira tko će snositi te troškove, neka i sami snose troškove, ali da im bude omogućeno da budu uvedeni u ovaj sustav izobrazbe kojoj je onda jedino preduvjet najprije ulaska, a kasnije i napredovanja unutar same To se možda do drugog čitanja treba eksplicitno i naglasiti možda u pojedinoj normi, tako da to, tako da i sam ovaj prijedlog zakona bude poziv i takvim osobama koje su deficitarne u pravosudnoj struci, a koje itekako imaju posljedice same stranke. same stranke. I to ne samo na trgovačkim, to je još možda manje na trgovačkim sudovima, ali svakako evo ponavljam u građanskim i kaznenopravnim stvarima. Hvala lijepa. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Klub zastupnika HNS-a, gospođa zastupnica Vesna Pusić. Izvolite.

da bi bilo posebno stalo i važno da imam priliku u ime kluba HNS-a govoriti o ovom zakonu, jer je naše mišljenje da od svih Vladinih strategija, akcijskih planova, razno raznih drugih ideja o kojima smo ovdje raspravljali tijekom godina, što se reforme pravosuđa tiče po našem mišljenju ovaj mali i neugledni zakon apsolutno najvažnija stvar. Vidim da nije izazvao neku posebnu veselost niti kod saborskih zastupnika koji su u relativno malom broju tu prisutni, ali što se reforme pravosuđa tiče mi smatramo da će, ako se bude provodio uz neke nadopune kao što ovdje piše, odnosno ako stvarno bude provodio, a ne bude kao mnogi naši zakoni napisan a nikad pravo implementiran, biti će možda najznačajniji doprinos reformiranju pravosuđa, jer se obraća jednoj temi koja se dugo zaobilazila, a to je tema kvalitete suđenja, odnosno da kažem vrlo specifično kvalitete sudaca. I pristup ključnoj dilemi da li se suci biraju temeljem općeg dojma, individualnog stava, određenog broja ljudi koji čine Državno sudbeno vijeće ili i njihove neposredne nadređene u sudovima ili se biraju temeljem nekih objektivnih i svima dostupnih kriterija i svima dostupne rang liste koja je sačinjena na temelju tih kriterija. Kao što svi znate u zadnjem izvješću Europske Komisije, što nije na najvažnije jer po mom mišljenju u ovom slučaju je zaista najvažnije koji se mi sami za sebe kao građani ove zemlje osiguravamo u pravosuđu, ali i u izvješću komisije o napredovanju Hrvatske prema Europskoj uniji dva puta se spominje upravo ova tema. Spominju se i mnoge druge vezane na poglavlje pravosuđa i temeljna prava, ali spominje se i ova tema, dakle Pravosudne akademije, odnosno objektivnih kriterija za selekciju sudaca i državnih odvjetnika. Tu moramo biti potpuno svjesni da ako se ovaj Zakon još malo dotjera i počne primjenjivati, da je on novi temelj, nedvosmisleno novi temelj za selekciju sudaca i državnih odvjetnika. Kako onih koji ulaze prvi puta u profesiju, tako i onih koji napreduju u profesiji. Dakle, jedino što gdje se ne može ni na koji način utjecati su oni koji su dosegli već vrhunac u profesiji s njima ćemo se morati pomiriti i čekati na mirovinu. Za sve ostale Za sve ostale uvode se novi kriteriji gdje više neće biti bitno genetsko podrijetlo, tko je čiji sin ili kćer, može biti što god hoće biti će bitno kakve ocjene je dobio na testiranju i na temelju tih ocjena će se moći ulaziti u profesiju i napredovati u profesiji. Nekoliko općih pitanja i onda nekoliko posebnih pitanja ili sugestija vezanih na pojedine članke. MI u Klubu HNS-a nismo uspjeli otkriti nigdje jasnu odredbu ili jasni stavak koji bi govorio o javnom internetskom objavljivanju rang lista sudaca koji ulaze u profesiju, dakle onih koji su završili Pravosudnu akademiju, kao niti javno Internet objavljivanje rezultata testiranja za one suce koji idu u u okviru projekta cjeloživotnog obrazovanja koji idu na Akademiju da bi mogli napredovati u struci. Drugo, nismo nigdje vidjeli gdje je određeno da Državno sudbeno vijeće i Državno odvjetničko vijeće ima obvezu poštivati rang liste. Dakle da su rang liste obvezne za donošenje tih odluka jer ako nije tako onda je zapravo sve svejedno. Treće, smatramo da je dobro da kriteriji za ove isključne ispite, za ove ispite kao i psihološke testove nisu propisani u ovom Zakonu jer je cijela ideja da politika to propisuje. To je nešto što treba ostaviti apsolutno treba definirati koja struka, onda ta struka to propisuje i bilo bi stvarno neprimjereno da politika propisuje kriterije psihološka testiranja ili za uspjeh na psihološkom testiranju ili nota bene za testiranje znanja iz pravosuđa. Nekoliko praktičnih sugestija. U potpoglavlju 5. članak 24. dakle stručno usavršavanje u Državnoj školi, govori se o svrsi škole, dakle o svrsi pohađanja te škole. Mi u Klubu HNS-a smatramo da bi tu trebalo naznačiti i to sugeriramo za drugo čitanje kao jednu od svrha i utvrđivanje objektivnih kriterija za selekciju i napredovanje sudaca i državnih odvjetnika, dakle da bi u članku 24. gdje se govori o razlozima i svrsi te te škole bilo dobro navesti eksplicitno izrijekom utvrđivanje objektivnih kriterija za selekciju i napredovanje sudaca i državnih odvjetnika. Dalje, u članku 31. govori se o tome da lista prvenstva sastavlja se na temelju zbroja bodova koje su kandidati ostvarili na Pravosudnom ispitu i na razgovoru, i tu je detaljno obrađeno koji maksimum broj bodova se može dobiti iz pojedinih segmenata ispita, međutim, nigdje se ne govori o objavljivanju rang liste koja je napravljena temeljem tog testiranja i ocjenjivanja a to je zapravo jedini stvarni garant da se poštuju rezultati testiranja a ne bilo koji drugi kriteriji. Prema tome, i ako kandidati sami i svatko tko hoće, uđe na internetsku stranicu i vidi tu rang listu onda je to najbolja garancija da tu neće biti nekih preskakanja ili korištenja drugih kriterija osim onih koji su u ovom postupku ustanovljeni. Dakle smatramo da bi možda negdje trebalo, možda je to članak 31. možda negdje drugdje, reći izrijekom da se rang lista ili lista prvenstva ustanovljena temeljem objektivnih ocjena se objavljuje na internetskim stranicama bilo kojim, dakle samo je važno da bude dostupna i opće provjeriva. Treća neposredna primjedba vezana na članak 36. ista stvar vezana na ljude koji se kvalificiraju za Državno odvjetništvo, zadnji stavak ovdje „odluke Državnog sudbenog vijeća i Državnog odvjetničkog vijeća su konačne kada ima pritužbi“, na ocjenu koju je čovjek dobio ili rang koji je postigao. Tu također nije jasno da li će se ta lista izraditi, pa se čovjek može žaliti zato što je 73. na listi, ili će samo osoba koja je testirana dobiti te rezultate pa se temeljem toga žali Državnom odvjetničkom vijeću. Dakle, ovdje bi trebalo također upravo zbog mogućnosti žalbe uvesti odredbu koja govori o izradi liste i objavljivanju liste da ta lista bude na Internetu, da bude svima javna, dostupna, zato da vidimo na temelju čega se ljudi žale da tu također se ne ostavi prostor za subjektivne i arbitrarne odluke. Treća primjedba, ili četvrta pardon, odnosi se na članak 42., a govori o stručnom usavršavanju dakle napredovanju. I tu u članku 42. gdje se o tome govori nije jasno da li se za napredovanje temeljem ovog Zakona također dobivaju bodovi i i da li se na temelju tih bodova objavljuje bilo neka rang lista bilo naprosto lista ljudi sa pridruženim bodovima koje su dobili na testiranju različitih vrsta o kojem se u ovom zakonu govori, dakle testiranju znanja i psihološkom testu gdje se onda za svakog čovjeka koji ide u postupak napredovanja zna točno ili rang, dakle koji je od onih koji su ušli u proces obrazovanja dodatnog, ili barem da se bez sastavljanja rang liste priključe svakoj osobi bodovi koje je dobio ili dobila na ovom dodatnom obrazovanju i koji onda predstavljaju temelj za daljnje napredovanje. Peto, zadnji članak 50. kaže: "Ovaj zakon stupa na snagu 01. siječnja 2010." Mi bi iz HNS-a molili da se objasni što to znači. Dakle, da li ljudi počinju ići u tu školu 01. siječnja 2010.? Da li se počinju ti kriteriji primjenjivati 2010.? Da li se počinje razmišljati o selekciji ljudi koji bi eventualno mogli ići u tu školu? Da li se počinje uspostavljati škola 2010.? To je izrazito važno zato, jer kao što znate, 2010. bi trebala biti ako imamo sposobnosti i snage, zadnja godina naših pregovora. Ako ima jedna stvar koja je ključna da se riješi za vrijeme naših pregovora o pristupanju Europskoj uniji onda je to ovo. Dakle, uvođenje objektivnih kriterija za selekciju i napredovanje sudaca u pravosuđu. To je nešto s čim moramo početi prije nego što zaključimo naše tehničke pregovore i zato je izrazito važno da se zna točno što znači da stupa na snagu početkom 2010. da bi znali s čim možemo računati sljedeće godine. U svakom slučaju ovaj zakon je dobra stvar, važan zakon, klub HNS-a će ga podržati. Jedino molimo, a na to ćemo i paziti i upozoravati, jer mi se čini da postoji određena tendencija da se jedna dobra ideja različitim beznačajnostima i različitim dodatnim ili amandmanima ili nejasno riješenim pitanjima da se razvodni do beznačajnosti i to je po našem mišljenju naša zadnja šansa da napravimo nešto suvislo u reformi pravosuđa i ako i to nedorečenostima razvodnimo do jedne razine gdje neće biti primjenjivo ili gdje će biti topla voda i neće zapravo učiniti ništa onda smo si odrezali jednu vrlo važnu granu na kojoj sjedimo na više načina nego što je jedan. Dakle, kvaliteta sudaca, kvaliteta usluge građanima, a onda i Europska unija. Hvala vam lijepo. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Klub SDSS-a, gospodin zastupnik Mile Horvat. Izvolite. Zahvaljujem se gospodine potpredsjedniče, gospodine ministre sa suradnicima. klub SDSS-a smatra ovaj zakon jednim od temeljnih zakona za buduću reformu pravosuđa kojoj moramo ozbiljno i trajno pristupiti i mislim da smo ovoj reformi trebali pristupiti i davno prije, no dobro. Mi, mislim da ne griješim ako ćemo reći na koji način smo shvatili ovaj zakon. Dakle, mislimo da je predlagatelj ovim zakonskim tekstom nastojao institucionalizirati jednu potrebu koja se ukazala prateći pojave i rezultate rada unutar sistema pravosuđa i državnog državnog odvjetništva, a svakako i potrebu kvalitetnijeg odgovora na izazove procesa prilagođavanja domaćeg pravosuđa sistemu budućeg europskog pravosuđa. Neosporno je, sasvim normalno, da je znanje danas dinamična kategorija i da je svakako treba dograđivati, a to posebno je izraženo u današnje vrijeme u pravnoj struci. Danas se nalazimo pred velikim poslom normativnog usuglašavanja sa pravnom stečevinom Europske unije i to uglavnom sa novim standardima, sa pravilima postupka pa čak i sa drugim pravnim školama. Ali i da nije ovog posla koji moramo uraditi realno bi postojala potreba za usavršavanjem djelatnika pravne struke zbog naše realnosti u kojoj se nalazimo i u kojoj sistem pravosuđa danas funkcionira. Dakle, zbog pojava kao što su enormno dugi postupci na što upozoravaju izvještaji Europske unije, zbog presuda domicilnog pravosuđa iz sfere osnovnih ljudskih prava koje se pobijaju pred institucijama međunarodnog sudovanja, zbog u najmanju ruku nekih čudnih presuda, kao npr. kada oštećeni tuži državu za štetu na imovini nastaloj uslijed terorističkih akata ili gubitka najmilijih, a oni tad bivaju odbijeni čak osuđeni bivaju odbijeni sa tim svojim tužbenim zahtjevom i čak osuđeni naknadu troškova postupka pa im se ovršno plijeni imovina i to otprilike zadnje ono što imaju da bi nadoknadili ovakve parnične postupke. Ili na kraju zbog presuda oduzimanju stanarskih prava koje se, a to praksa govori, u ponovljenim postupcima i pobijaju. Prema tome to je jedan ambijent koji i da ne postoji ova potreba usuglašavanja sa pravnom stečevinom bi tražila da se reforma pravosuđa napravi u određenom pravcu, a mislimo da je ovo put kojim bi se to moglo dobro završiti. Mi ćemo prethodno, prije nego što uđem, prije nego što se osvrnem na analizu kriterija koji su dati ovdje, za funkcioniranje i državne škole, niti po kakvim kriterijima se vrši edukacija pravosudnih kadrova u zemljama Europske unije, a niti po kakvim kriterijima se vrši odabir kadrova za edukaciju ovakvoga tipa što mislim da bi bilo dobro da smo u uvodnom dijelu mogli da vidimo. Jednostavno da to kompariramo i da vidimo da li su ovi naši kriteriji koje ovdje pripremamo kompatibilni sa tim nekakvim europskim iskustvima. Mislim da ovdje je trebalo da se bar u nekoliko teza iznese iskustvo, ne u obliku izvještaja, nego jednostavno nekakva pozitivna iskustva dosadašnjeg rada već postojeće naše akademije. Jednostavno da bi mi koji smo htjeli nešto da kažemo o ovoj temi imali kompletniji pregled svega ovoga o čemu danas pričamo. Dakle, kao što je moja prethodnica rekla, kriteriji za rad buduće akademije i državne škole su u nekakvom pravničkom smislu, condicio cine qua non cijelog projekta, po našem viđenju. I mislimo da je to temelj cijelog ovog projekta kao reforme pravosuđa. Zašto je to tako? Ja ću se pokušati referirati na tri grupe kriterija koje smo ovdje nekako izdvojili kao najbitnije. osnovni preduvjet je za pohađati državnu školu je položen pravosudni ispit, što je sasvim logična stvar. Po onom iskustvu koje mi imamo, nažalost, da bi se uopće moglo pristupiti da bi jedan mladi pravnik mogao pristupiti polaganju pravosudnog ispita, on mora položiti vježbenički staž. Ja se bojim da je za mlade diplomirane pravnike pravi bingo dobiti priliku i imati šansu da odstažiraju, znači da polože vježbenički staž, da li u pravosuđu. A još je veći bingo dobiti to u privatnoj praksi, dakle odvjetništvu. I to je nešto što o nečemu treba posebno razgovarati, jer je to ustvari osnov da bi se kasnije uopće ušlo u sferu pravosuđa i da bi sebe netko tko se školovao sada po sistemu Bolonje, tri plus jedan, plus jedan, vidio sebe u nekoj pravosudnoj struci. Ja sam razgovarao sa nekolicinom mladih ljudi koji su vrlo rezignirani, koji su imali dobre rezultate na fakultetu u završnim ocjenama, ali jednostavno iz niza razloga ne mogu doći u svojoj sredini do prilike da odstažiraju taj vježbenički staž. Kada se govori o ovom stažu tu se postavlja jedno pitanje. Dakle, ako govorimo da taj vježbenički staž traje dvije godine, da sama Bolonja traje 5 godina, to je 7 godina i ovaj koncept koji ste vi sada predvidjeli školovanja još dvije godine, praktično mi idemo ka to me da taj diplomirani pravnik studira, sebe izobrazuje cijelih 9 godina. Da bi onda nakon 9 godina u nekim tridesetim godinama, on bio kompletan kadar koji treba društvu i pravosuđu da vrati ono što je u njega uloženo. Dakle, to je činjenica koja se izvodi kao zaključak nekakav, matematika. Dakle, cijelih 9 godina mi ćemo obrazovati za poziv suda ćemo obrazovati mlade ljude. Pitanje je da li je tako dugačko obrazovanju uopće potrebno, bez obzira na ovo sve što smo do sada govorili u smislu potrebe kvalificirane izobrazbe reforme itd. Drugi kriterij jeste državna škola. Ovdje smo rekli da je osnovni cenzus je prag od 70 bodova. Moguće je razgovarati o tome da li je to previsok prag. Mi znamo da tražimo najsavršenije kadrove, ljude sa vrlo visokim ocjenama. Ali da li ovi koji imaju 69 bodova ne ulaze u tu kategoriju i nemaju pravo da pohađaju akademiju ili državnu školu. Isto tako psihološki test, postavlja se pitanje smisla da nakon 9 godina ovako visokog obrazovanja, da li je potrebno ljude podvrgavati nekakvim psihološkim ispitivanjima i tretiranjima itd. iako je to na neki način za nas prihvatljivo. Međutim, ono što nije prihvatljivo je ovaj treći kriterij, a to je na kraju taj obavljeni razgovor, koji ponavljam, nakon 9 godina dugotrajnog školovanja, sada na kraju taj čovjek koji je prošao sve te faze da izvrši razgovor pred nekakvim povjerenstvom, se sastav ovdje vi definirali i nije sada to tema. Nego jednostavno dolazi u pitanje objektivnost toga razgovara može trasirati narednu profesionalnu karijeru takvog jednog čovjeka? Odnosno druga stvar, da li mi možemo nakon toliko godina školovanja dozvoliti da jedan razgovor dovede do toga da netko bude eliminiran i da nekakvi subjektivni odnos člana povjerenstva prema tom kandidatu ili nekakvo svoje predubjeđenje ili nekakvo preduvjerenje eliminira i kaže ne, to je granica koju niste preskočili i dakle ovaj vaš kompletan ispit nije onda nije onda završen i vi ispadate dalje, dakle eliminirani ste od daljnje profesionalne karijere. Zato mislim da uza sve ovo što ste rekli mislim da za nas nije prihvatljiva činjenica da ovakav jedan razgovor upravo zbog sumnje u objektivnost takvog jednog razgovora prema određenim grupama, je bitan element za za donošenje konačne ocjene o školovanju u državnoj školi. I treći kriterij koji je ustvari za nas najvažniji jeste, smatramo da je bitno da se u sadržaju članka 31. unese odredba koja se poziva na dosljednu primjenu članka 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina, kojom se prednost pri popunjavanju mjesta na listama prvenstva za pohađanje državne škole, dakle pod istim uvjetima, ne pod privilegiranim uvjetima, nego pod istim uvjetima imaju pripadnici nacionalnih manjina. To mislim da je vrlo bitno i ja vas molim da to unesete u odredbu toga članka. Ona može samo poboljšati kvalitetu toga članka, ne može škoditi. A osim toga mislim da će to biti predmet ocjene pri mjerilima usuglašavanja pravosuđa sa stečevinama Europske unije. Evo, ako je to jedna sugestija koja će biti prihvaćena, onda bi otprilike ovakav jedan koncept Zakona o Pravosudnoj akademiji za nas bio prihvatljiv, ukoliko ne, a ja ne sumnjam da vi to nećete uraditi, dakle ja čak i neću reći u nekakvom negativnom kontekstu ako vi to ne uradite, da onda ovakav koncept za nas nije prihvatljiv. Prema tome, molimo da ove sugestije odvažete, odvažete, vidite da li sam ja bio u pravu ili sam u nečem bio u krivu. I u drugo čitanja, a očekivati je da će ovaj zakon biti u drugom čitanju, da se ovo sve skupa ovaj tekst doradi i onda bi on za klub SDSS-a ovakav kakav jeste bio prihvatljiv. I još samo na kraju, stupanje odredbe na snagu, mislimo da je stupanje na snagu kao što je definirano s ovim datumom preuranjeno, da ima još nekih stvari praktično prilagodbi u životu trebalo urediti i onda tek omogućiti da ovakav zakonski tekst stupi na snagu nešto u kasnijem roku. Hvala vam. Hvala. Pojedinačna rasprava. Gospodin zastupnik Josip Salapić. Izvolite. **Salapić, Josip (HDZ)** Hvala lijepo. Gospodine potpredsjedniče, gospodine ministre, državni tajniče, kolegice i kolege. Pred nama je Prijedlog zakona o Pravosudnoj akademiji. Prije svega, ovaj zakon treba promatrati u kontekstu završetka pregovora Poglavlja 23 sa Europskom unijom u kontekstu preporuka Vijeća Europe sukladno usklađivanjima koje su zemlje Europske unije učinile u svom zakonodavstvu kada je u pitanju obrazovanje sudaca i državno odvjetničkih dužnosnika a isto tako i u kontekstu preporuke misije neovisnih stručnjaka što je potrebno da Republika Hrvatska učini u svom sudačkom, državno-odvjetničkom i ostalom pravosudnom kadru. Prije svega, ovaj zakon treba promatrati kroz dvije vrlo važne dimenzije. Riječ je primarno o nastojanju da se osnuje samostalno i neovisno tijelo koje ima za osnovnu zadaću permanentno i cijeloživotno obrazovati i usavršavati pravosudne dužnosnike, a u drugom dijelu osnivanjem državne škole u sklopu Pravosudne akademije se ne razumije./... jedan novi institucionalni okvir koji do sada nije postojao i koji će prvenstveno pri prvom zapošljavanju sudaca i državno odvjetničkih dužnosnika učiniti veliki korak. A to je naša težnja i nas ovdje u ovom sazivu Hrvatskoga sabora a kao što je gospodin ministar rekao ovo je prvi korak, vrlo važan korak koji će nadići i ovaj sastav, koji će nadići još dvije, tri nove vlade. Prije svega, to je naš veliki korak za budućnost hrvatskoga pravosuđa. Želimo osigurati obrazovano zadaćama, zadacima i tegobama koje su pred hrvatskim pravosuđem ali i pred europskim pravosuđem sposoban kadar koji će se znati nositi sa vremenom i problemima u kojima živimo. Svjedoci smo i danas trenutaka u kojima se očekuje permanentno i učinkovito djelovanje hrvatskoga pravosuđa. Prije svega evidentno je nažalost da do sada u nekim slučajevima je zabilježena neučinkovitost sudstva, zabilježena su pa mogu reći nesposobnost u rješavanu određenih slučajeva jer što smo postigli ako smo uložili silni novac u neki pravosudni postupak, u neku operativnu akciju ako je ona pala zbog nekih materijalnih i procesnih pretpostavki na sudu. Naša zadaća je sukladno i našem ulasku u da sudački, državno-odvjetnički i pravosudni kadar bude spreman da potpuno neovisno, nepristrano u skladu je sa našom pravničkom profesijom odradi svoj posao. A to je i krajnji cilj ove Pravosudne akademije koja će i svojim izdvajanjem iz Ministarstva pravosuđa i sredstvima koja će Vlada Republike Hrvatske osigurati a to je 30 milijuna i 500 u 2010. i 30 milijuna 700 tisuća kuna u 2011. godini. To su svakako opravdana sredstva koja imaju viši cilj a to je transparentno obavljanje sudačke i pravosudne dužnosti. Pravosudna akademija će s ovim prijedlogom zakona ne samo imati posebnu odgovornost nego će imati primarnu zadaću kako će se prezentirati u budućnosti i u hrvatskoj javnosti povjerenje u hrvatsko pravosuđe. Dakle, na Pravosudnoj akademiji, na njenim upravnim tijelima, na svima koji sudjeluju u ovom cijeloživotnom obrazovanju budućih sudačkih kadrova je da se štiti ugled i državnog odvjetništva i sudaca u profesiji koji će radeći u budućnosti i ovim danima koji su pred nama. To je jedan vrlo važan zadatak skladu je sa onim osnovnim i temeljnim pretpostavkama jedan od nužnih uvjeta da se vrati možda danas je malo podijeljeno povjerenje građanstva ali i naših birača koji su nas ovdje izabrali u Hrvatski sabor da zaista se štiti i i Ustav Republike Hrvatske a i pozitivno pravni propisi. Nomotehnički gledano u ovom zakonu postoje male nedorečenosti, prije svega u polaganju završnoga ispita i u sastavu povjerenstva koje će se dakle imenovati kada kandidat bude polagao završni ispit. Nije naznačeno da li će to biti učinjeno pravilnikom ili nekim drugim odlukama, mislim da je to važno u ovom drugom čitanju kao što su kolege u raspravama kluba zastupnika rekle ovo nomotehničke neke nedorečenosti I na kraju, da ne ponavljam ono što je već rečeno, u potpunosti podržavam Prijedlog zakona o Pravosudnoj akademiji. Smatram da je to prvi važan korak koji će imati u budućnosti dalekosežne rezultate i koji će u potpunosti i sukladno i predloženim promjenama Ustava Republike Hrvatske i postupkom završetka pregovora s Europskom unijom učiniti veliki korak za neovisno, objektivno i transparentno hrvatsko pravosuđe. Hvala lijepo. Hvala. U 10,49 sati isteklo je vrijeme za prijavu rasprave u trajanju od 10 minuta. Gospodin zastupnik Ivo Grbić. Izvolite. Poštovani potpredsjedniče Hrvatskoga sabora, poštovani ministre, državni tajniče, poštovane kolegice i kolege zastupnici. Uvažavajući preporuku Vijeća Europe da su države članice dužne osigurati odgovarajuću obuku kandidata za pravosudne dužnosti prije njihovog imenovanja kako bi se podigla na viši nivo razina profesionalnosti i njihove odgovornosti Vlada Republike Hrvatske svojim zaključkom od 19. prosinca 2008. godine usvojila je stratešku studiju za izradu jedinstvenih, objektivnih i transparentnih kriterija za ulazak u sudačku i državno-odvjetničku profesiju i osnivanje Državne škole za pravosudne dužnosnike. Navedenom studijom propisuje se obveza utvrđivanja jedinstvenih, objektivnih i transparentnih kriterija za ulazak u sudačku i državničku odvjetničku profesiju koji će osigurati veću profesionalnost i znatno unaprijediti i osposobiti kandidate za obnašanje sudačke odnosno državno-odvjetničke dužnosti kao i stjecanje stručnih znanja i vještina potrebnih za obnašanje ovih funkcija i napredovanje čime se prvenstveno osigurava načelo neovisnosti pravosudnih dužnosnika. Predloženim zakonom Pravosudna akademija koja je do sada bila ustrojena kao zavod Ministarstva pravosuđa izdvaja se iz Ministarstva pravosuđa i određuje kao neovisna institucija sa svojstvom pravne osobe koja se upisuje u sudski registar ustanova a čiji je osnivač Republika Hrvatska dok bi prava i dužnosti osnivač obavljao preko Ministarstva pravosuđa. Nadalje, predlaže se da Pravosudna akademija u okviru svoje djelatnosti organizirano i kontinuirano provodi stručno usavršavanje pravosudnih dužnosnika, sudaca, državnih odvjetnika i zamjenika državnih odvjetnika kao trajno upotpunjavanje i unapređivanje znanja i vještina za obnašanje sudačke i državno-odvjetničke dužnosti, isto tako i stručno usavršavanje vježbenika i savjetnika u pravosudnim tijelima a što ukazuje na potrebu da su okviru Pravosudne akademije ustroji Državna škola za pravosudne dužnosnike u koji će se organizirati i provoditi početno usavršavanje kandidata za pravosudne dužnosnike. Inače, sukladno prijedlogu Pravosudna akademija ima upravno vijeće, ravnatelja i programsko vijeće. Upravno vijeće upravlja akademijom i ima 9 članova, ravnatelj rukovodi Pravosudnom akademijom, zastupa i predstavlja akademiju te provodi odluku Upravnog vijeća. Programsko vijeće je stručno tijelo od 9 članova koje donosi programe iz stručnog usavršavanja kandidata za suce i zamjenike državnih odvjetnika koji pohađaju državnu školu za pravosudne dužnosnike kao također i programe za kontinuirano upotpunjavanje i unapređivanje znanja i vještina za obnašanje pravosudnih dužnosti i stručno usavršavanje savjetnika, vježbenika, te programe izobrazbe mentora i predavača u državnoj školi. Predloženim zakonom u glavi V. detaljno se razrađuje stručno usavršavanje u Državnoj školi za pravosudne dužnosnike kao posebnoj ustrojstvenoj jedinici u sastavu Pravosudne akademije, te postupak odabira kandidata za upis u školu počevši od samog raspisivanja natječaja za prijem kandidata, pisanog ispita, psihološkog testa, razgovora, utvrđivanja i objavljivanja liste prvenstva kandidata za prijam u školu do završnog ispita, provjere praktičkih znanja i sposobnosti stečenih u školi i utvrđivanje završne ocjene polaznika škole i imenovanja na dužnosti suca ili zamjenika državnog odvjetnika. Radi iznijetog, a imajući u vidu da se u naš pravosudni sustav uvode značajne promjene u postupak imenovanja sudaca, odnosno zamjenika državnih odvjetnika koje se temelje na objektivnim i transparentnim kriterijima radi osiguranja veće profesionalnosti u obnašanju sudačke, odnosno državno-odvjetničke dužnosti kao i omogućavanja stjecanja što kvalitetnijeg stručnog znanja podržavam Prijedlog zakona o Pravosudnoj akademiji. Hvala. Hvala. Gospodin zastupnik Damir Sesvečan. Izvolite. **Sesvečan, Damir (HDZ)** Poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora, ministre, državni tajniče, kolegice i kolege. Dakle, pred nama se u prvom čitanju nalazi Prijedlog zakona o pravosudnoj akademiji kojim se osniva Pravosudna akademija kao ustanova u kojoj će se kao što se to u članku 2. ovog zakona, odnosno prijedloga zakona navodi provoditi početna izobrazba i osposobljavanje kandidata za samostalno, odgovorno, neovisno i nepristrano obnašanje pravosudne dužnosti, stručno obrazovanje vježbenika i sudskih savjetnika, te kontinuirano usavršavanje pravosudnih dužnosnika. Kao i sve zemlje članice Hrvatska je sukladno preporuci Vijeća Europe od 13. listopada '94. godine dužna kandidatima prije njihovog imenovanja osigurati odgovarajuću edukaciju za obnašanje određene pravosudne dužnosti. Strateškom studijom koju je Vlada Republike Hrvatske prihvatila u prosincu prošle godine uz obvezu utvrđivanja jedinstvenih i objektivnih kriterija za ulazak u sudačku i državno-odvjetničku profesiju. Predviđeno je i osnivanje, dakle Državne škole za pravosudne dužnosnike. Također, ovim zakonom se predlaže izdvajanje sadašnje Pravosudne akademije iz Ministarstva pravosuđa, te njeno osnivanje kao neovisne institucije, a unutar Pravosudne akademije kao posebna ustrojstvena jedinica ustrojit će se Državna škola za pravosudne dužnosnike u kojoj će se organizirati i provoditi početno usavršavanje i osposobljavanje kandidata za pravosudne dužnosnike. Ovim zakonom se propisuje, dakle da je osnivač akademije Republika Hrvatska, a prava i dužnosti osnivača obavlja Ministarstvo pravosuđa. Uređuje se njezino ustrojstvo, tijela upravljanja koja bi bila kao što je već i rečeno upravno vijeće, ravnatelj i programsko vijeće. Mislim da je ovakva upravljačka struktura dobro definirana. Također je precizno i jasno uređen sastav, način izbora, način odlučivanja, te nadležnost pojedinih tijela što je uz kvalitetne kadrove temelj za uspješno vođenje akademije. Također, od izuzetne je važnosti kako je uređeno stručno usavršavanje u Državnoj školi za pravosudne dužnosnike, jer ona treba omogućiti kandidatima stjecanje znanja i vještina za samostalno, odgovorno, profesionalno, neovisno i nepristrano obnašanje pravosudne dužnosti. Naravno, isto tako radi transparentnosti cijelog postupka prijema u državnu školu važno je precizno razraditi objektivne kriterije i postupak odabira kandidata kako bi upravo oni najbolji i najkvalitetniji nakon uspješno položenih završnih ispita bili imenovani na pravosudne dužnosti, tj. dužnosti sudaca ili zamjenika državnih odvjetnika. Ovaj prijedlog zakona tu nudi određena rješenja, ali naravno kroz raspravu do drugog čitanja ima se mogućnosti učiniti i dodatna poboljšanja, a u dosadašnjoj raspravi imali smo eto i niz sugestija i prijedloga za koja sam uvjeren da će ih predlagatelj uvažiti. Za osnivanje Pravosudne akademije naravno trebat će u proračunu Republike Hrvatske kako se to i predviđa predviđa osigurati značajna sredstva. Za sljedeću godinu je to nešto više od 30 milijuna kuna koji će iznos biti potreban i u 2011. godini. Dakle, s obzirom da se ovdje radi o zakonu koji će svakako doprinijeti većoj profesionalnosti obnašanju sudačke, odnosno državno-odvjetničke dužnosti svakako ću ga podržati. Hvala. Hvala. Gospodin zastupnik Emil Tomljanović. Izvolite. **Tomljanović, Emil (HDZ)** Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče, uvaženi gospodine ministre sa suradnicima, kolegice i kolege. Pa svakako ja ću uvodno i načelno kazati da ovaj zakon apsolutno treba poduprijeti jer on se uistinu u smislu svojih rješidbi nalazi na tragu najbolje europske prakse ili najbolje prakse zemalja kada se radi o razrješenju ovih problema koji sam zakonski prijedlog želi razriješiti, a u prvom redu se radi dakle o stručnom usavršavanju pravosudnih dužnosnika bez obzira radi li se o tome da li su ti pravosudni dužnosti funkcioniraju, odnosno rade svoj posao u okviru sudstva, tog segmenta, pravosuđa ili pak državnog odvjetništva. Što se tiče konkretnih odredaba zakona ili o pravosudnoj akademiji svakako treba kazati i to da to nije novi pojam ili novi institut u našem sustavu. Već smo Pravosudnu akademiju imamo, imali i do sada, međutim ona se ovim prijedlogom zakona ustrojava na jedan novi način, usudio bih se kazati uistinu bolji način što je osnovni preduvjet da bi ona u svoj svojoj punini mogla na pravi način i funkcionirati. Naime, ona se osniva temeljem ovoga zakona, temeljem ovoga propisa kao samostalna ustanova. Ona se upisuje u sudski registar, stiče svojstvo pravne osobnosti. Dakle, ne kao što je to bilo rješenje do sada. Ona je egzistirala u sklopu Ministarstva pravosuđa kao zavod. dakle stječu se i daljnje pretpostavke s obzirom da se registrira kao ustanova, da ona u tom smislu funkcionira kroz svoja tijela koja se isto tako temeljem zakona osnivaju, a tu su u prvom redu i ravnatelj, i upravno vijeće i programsko vijeće i puno smo o tome čuli u današnjim raspravama. I ja uistinu podupirem ta zakonska rješenja. A kazat ću još nešto i drugo, a to je da je način imenovanja, sastav i nadležnosti svih tih tijela u sklopu Pravosudne akademije kako je predviđena ovim zakonom zapravo jedna garancija ili jedna dodatna garancija da će Pravosudna akademija moći odgovoriti na postavljenoj joj zadaće i zapravo na onu svrhu zbog čega se ona uopće i ustrojava. A kad govorimo o tim problemima, dakle koja je to osnovna djelatnost, koja je to zadaća, što mi svi skupa želimo, što to podupiremo da se upravo kroz ovaj institut, dakle iz te Pravosudne akademije definitivno i na najkvalitetniji način zaživi kod nas u pravosudnom sustavu. Pa to su ta tri osnovna cilja i ja ću ih ponoviti. Imamo ih čak na nekoliko mjesta razrađeno samo u prijedlogu zakona, a prvi je od njih da je akademija provodi početnu izobrazbu, i osposobljavanje kandidata za samostalno, odgovorno, neovisno i nepristrano obnašanje pravosudne dužnosti. Drugi ili drugi cilj ili druga djelatnost ili ono s čime će se Pravosudna akademija u svom egzistiranju dakle baviti je stručno obrazovanje sudskih vježbenika i sudskih savjetnika, kolega koji su već u sustavu i rade svoje poslove u statusu sudskih vježbenika ili sudskih savjetnika. Ali ne samo to ili ne manje važno ta treća komponenta u smislu djelatnosti, element djelatnosti Pravosudne akademije koju apsolutno treba i ovom prilikom dodatno apostrofirati, a to je stalno usavršavanje pravosudnih dužnosnika. Dakle kontinuirano kroz cjelokupni radni vijek, upravo će dakle Pravosudna akademija biti ta institucija koja će omogućavati to stalno, permanentno, stručno usavršavanje pravosudnih dužnosnika. S druge pak strane ključni dio zakona po meni, a već su to neki kolege i spomenule nalazi se u onom dijelu zakona kada govorimo o državnoj školi za pravosudne dužnosnike. To je uistinu jedna, uistinu kvalitetna novina i to je zapravo, ta državna škola će biti u sklopu Pravosudne akademije koja se kao takva i ustrojava u sklopu Pravosudne akademije. Ona je institucija dakle škola koja će kroz provođenje programa stručne edukacije po svim ovim elementima ili biti zapravo ključno mjesto gdje će se usavršavati svi dakle pravosudni dužnosnici ili oni koji će tek postati pravosudni dužnosnici u punom smislu te riječi, dakle obnašati odgovorne funkcije bilo u u sudstvu, dakle bili suci ili državni odvjetnici. Zaključno. Ovaj zakon apsolutno treba poduprijeti, on predstavlja uistinu jednu, kvalitetan pomak, kvalitetnu novinu i zapravo je jedna od ključnih karika jer često puta govorimo o reformi pravosuđa, bili smo svjedoci, sudjelovali smo u donošenju čitavog niza zakona koji svrstavamo pod pojam reforma pravosuđa, ovo je ključno mjesto. Po mom mišljenju ili jedno od ključnih mjesta jer svi su ti zakoni nesumnjivo bitni, sva njihova rješenja idu ka poboljšanju, odnosno dovode da se ti pozitivni procesi u reformi pravosuđa dešavaju. Ovo je jedno ključno mjesto, jer uistinu, i s tim ću zaključiti, nema neovisnog suđenja, nema neovisnog pravosuđa, nema neovisnosti ni u kom smislu u sustavu funkcioniranja pravosuđa ako nemamo dobro educirane, kvalitetne, moralne, uistinu stručne ljude koji će zapravo provoditi sve to skupa i to je jedina, jedino ono uporište da će i svi ostali elementi samostalnosti često puta, taj izraz spominjemo i s pravom ga spominjemo, i neovisnosti u punom smislu te riječi i profunkcionirati. I zato moja puna potpora ovom zakonu, uz ono što smo već imali prilike čuti. Zakon je u prvom čitanju u nomotehničkom smislu možda u nekim pravnim izričajima zakon do drugog čitanja nesumnjivo će biti i u tom segmentu i još i bolji. Hvala lijepo. Hvala. Gospodin zastupnik Gvozden Flego. Izvolite. **Flego, Gvozden Srećko (SDP)** Hvala lijepa. Gospodine potpredsjedniče, gospodine ministre. Ne samo da ste se izložili riziku da postignete konsenzus oko ovog zakona, nego dobivate i pohvale i ja isto mislim da ovaj prijedlog zaslužuje pohvale. Mene raduje da se i zakonom propisuje stručno usavršavanje, pogotovo ovako odgovornih državnih dužnosnika i čini mi se da ga treba u svakom slučaju podržati. Ja ću se koncentrirati samo na jedan aspekt, dakle institucionalno organizacioni, pa vas molim da razmislite i o toj mogućnosti za drugo čitanje. S jedne strane riječ je o nečemu što se zove akademija i o nečemu što dakle već po svom nazivu aludira na visoko obrazovanje. Riječ je o jednom da tako velimo postdiplomskom specijaliziranom, ali i specijalističkom studiju. Riječ je o jednoj vrlo, o jednom vrlo uskom segmentu u kojem ljudi koji se kandidiraju za određene dužnosničke pozicije trebaju obaviti i određena, dakle apsolvirati određena znanja, a jednako tako i možda steći odgovarajuće umijeće. Dakle riječ je o visokom specijalističkom obrazovanju. Riječ je o onome što ste naveli, gospodine ministre, pod točkom 3. life long learning, cjeloživotno učenje, ne bih rekao obrazovanje, rekao bih cjeloživotno učenje tako da ako se hoćemo dobro razumjeti, ja bih pledirao za to da se precizno izražavamo. I molim vas dakle da se ne shvati i možda da se zakonom propiše da jednom apsolvirana pravna, odnosno sudačka kako ćemo je god nazvati, Pravosudna akademija ne znači da onaj koji je apsolvirao više nikada ne treba ništa učiti, nego da i ta ustanova sobom donosi, osim ove ključne, ključnog posla nosi i obavezu cjeloživotnog učenja, dakle organiziravanja dodatnih tečajeva koji mogu trajati nekada dva tjedna, nekada dva mjeseca, nekad, dakle prema potrebi. Dakle volio bih i da se to unese u zakon. Potom, kako je riječ o cjeloživotnom učenju ja bih volio da ta ustanova ima obvezu da ima program koji će biti akreditiran, odnosno koji će dobiti dopusnicu. Ta dopusnica može biti dvostrana i od Ministarstva pravosuđa i od ministarstva koje je zaduženo za obrazovanje, tj. da kvalifikacija koja se dobiva apsolviranjem akademije ne bude samo unutarnje administrativno, nego da ta kvalifikacija istovremeno bude i javna, tj. ima javnu priznatost. Meni je simpatično da će akademija biti neovisna pravna osoba. Meni bi bilo još simpatičnije kada bi ona kao virtualna institucija, jer velika većina predavača zapravo neće biti stalno zaposlena na akademiji. Velika većina predavača će dolaziti sa sveučilišta ili sveučilišta, različitih sveučilišta. Gospodine ministre, ne bi li u tom slučaju bilo optimalno da se radi o jednom akademskom programu oslonjenom na cjeloživotno učenje za specifične potrebe pravosuđa? Ne bi li tim potezom dobili još jednu dimenziju još jednu kvalitetu u tom školovanju pa vas naprosto ovim svojim prijedlogom molim da razmislite. MI smo imali vrlo sličnu situaciju sa Vojnom akademijom i riješili smo je kao nešto što je oslonjeno na Sveučilište, ova Akademija ne mora kao zasebna pravna osoba, ne može ali i ne mora biti afilirana sastavnica Sveučilišta ali može biti neovisna visoka škola sa odgovarajućim kapacitetima, dakle sa nečim što će davati kvalifikaciju koje će imati javno priznanje koje će se naprosto zvati poslijediplomski, specijalistički studij a o tome se i radi. Moj mali prilog ili prijedlog pa vas molim da o tome razmislite do drugog čitanja. Hvala vam lijepo. Hvala. Gospodin zastupnik Ranko Ostojić. Izvolite. Pridružujući se ostalim kolegicama i kolegama koje su podržavale očito dobre namjere da se kroz Pravosudnu akademiju poboljša stanje samoga pravosuđa, želio bih samo kroz nekoliko rečenica ukazati neke praktične stvari. Naime, također se slažem s onima koji inzistiraju da je cjeloživotno obrazovanja, odnosno situacija koju mi imamo a to je da se dnevno mijenja i pravna stečevina, zahtjevi itd., traži ne samo od onih koji će u budućnosti biti suci, ne samo od onih koji će biti pravosudni dužnosnici i ono što se ovim zakonom regulira za ubuduće već nam nedostaje onaj dio priče, evidentan problem sa sadašnjim, znači ljudima koji su vodili, koji su kreirali i sudjelovali u ovome dijelu sudske procese. Za njih situacija u kojoj apsolutno, tadašnji kriteriji na čemu inzistira Europska unija nisu postojali, u čemu se zapravo događalo da smo evidentno u puno slučajeva zapravo dobili ljude koji imaju častan naziv suca ali nisu sposobni zapravo takvu stvar raditi. Ono što je zaista neophodno a to je da, ja ću nazvati to nekom vrstom licence, popravimo to stanje, uvedemo tu obavezu da na isti način, kroz redovitu evaluaciju zapravo osiguramo da netko nakon završetka ovakve vrste obrazovanja, nakon što je osposobljen da bude pravi nazvat ću to tako pravi sudac bude sposoban to održavati ubuduće. To je jedno. I drugo, oko praktične stvari ponukalo me kada je gospodin ministar govorio o situaciji budućih naraštaja koji samo činjenicom da završavaju pravosudnu akademiju stiču karijernu mogućnost odnosno osiguranje da će postati suci, je pitanje da li je napravljena zaista analiza u tom dijelu jer nisam siguran koliko prirodni odljev s jedne strane i obaveza s druge strane, koja bi se na taj način zakonom i upisom na Pravosudnu akademiju završetkom toga, da li imamo osiguranje svih onih mjesta za sve one koji će unutra ulaziti. To naravno znači da ova Pravosudna akademija postaje značajni filter oko prijema na sve pravosudne funkcije i da njen značaj nije samo u pitanju dopusnice programa i svega onoga što će se odvijati već je to na neki način ulaz da onaj tko je ušao tamo tko to uspješno završi ima osigurano radno mjesto. Kamo sreće, da Hrvatska na žalost nije pokazala da je do sada sposobna izračunati što je ono što ih čeka odnosno koja su mjesta koja će nam biti potrebna, s druge strane želio bih na taj dio upozoriti. Još jedanput pozdravljam svaki napor oko ovoga da se poboljša kvaliteta i edukacija ali jednako tako nemojmo zaboraviti one koji su u ovome trenutku na ovim mjestima, siguran sam da i njima bez uvrede, zapravo potrebno redovito evaluiranje i situacija u kojoj se ne treba bojati pisanih pisanih testova ili pisanih evaluacija i da nam je to ono što nam je potrebno. Ja se zahvaljujem. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Replika gospodin zastupnik Dragan KOvačević: (HDZ)** Gospodine potpredsjedniče, poštovani ministre sa suradnicima. Naime, replicirao bih kolegi upravo u ovom dijelu gdje je govorio o tome jednom kontinuiranom, permanentnom obrazovanju svih onih koji sudjeluju u pravosudnim poslovima, dakle sudačkim i državno odvjetničkim. Naime, mi smo imali situacije tamo s kraja 90. početkom 2000. primjere suđenja upravo u onim slučajevima koji su bili vezani za, ajde možemo reći „tajkune“ odnosno ljude koji su sudjelovali u privatizacijskim poslovima itd., gdje se pokazalo da i kroz ona vještačenja i kroz sam sudski postupak kao da cijeli ti timovi nisu bili dorasli svim onim mogućnostima koje je otvorila, ja bih rekao i tržišna ekonomija. Dakle, kao što nismo u onom jednim trenutku imali dovoljno menadžera kvalitetnih koji su imali iskustva poslovanja u jednom novom sustavu, u jednom novom uređenju tržišnoj ekonomiji, tako isto kada su te stvari došle na sud ili kada su trebale biti procesuirane onda je nedostajalo toga praktičnoga znanja. I zato je svakako za pozdraviti ovaj Zakon, dakle kroz koji bi netko je kazao da bi trebalo biti znanstvenika nastavnika i da bi se trebalo više oslanjati na taj dio, međutim, mislim da tu trebaju itekako praktičari dakle ljudi koji su prošli te procese i koji bi trebali pomoći svima onima koji rade u praksi da ih upravo upoznaju sa svim tim specifičnostima i svim tim mogućnostima, svim tim problemima koji se javljaju posebno u procesuiranju određenih tijela. Inače svakako pozdravljam da se uvede ovaj kriterij objektivnosti kod izbora određenih državno odvjetničkih i sudačkih dužnosti dakle i da bude sustav bodovanja i da sve bude transparentno jer mi prije svega, u ovom segmentu ovoga stupa vlasti moramo imati upravo onaj kriterij izvrsnosti, što mislim da Akademija može itekako doprinijeti. Hvala

kod donošenja određenog Zakona. Ovdje sam htio ukazati da problem … odnosno svih onih situacija koje je kolega spomenuo u samim procesima koji su vođeni je problem koji neće biti riješen Pravosudnom akademijom biti će riješen kroz osiguranje sredstava za plaćanje stručnjaka vještaka to je ono što nam državno odvjetništvo i svi ostali stalno ukazuju a to je posao stručne osobe koji to mogu rješavati, tako da ja ne bih miješao kruške i jabuke, mislim da je u ovom trenutku puno važnija educiranosti sudaca da znaju koga će zatražiti a ona treba imati dovoljno sredstava za platiti te ljude koji su sposobni nositi se s onima koji su uzimali ozbiljne novce. Evo zahvaljujem. Gospodin zastupnik MIljenko Dorić izvolite. **Dorić, Miljenko (HNS)** Uvaženi gospodine potpredsjedniče, gospodine ministre sa suradnicima, kolegice i kolege. Gospođa Pusić je ispred kluba HNS-a iznijela stav nas koji smo ovih dana razmatrali zajedno ovaj prijedlog zakona i dala ocjenu svih nas, no ja sam kao čovjek iz visokog školstva smatrao za potrebnim da i ja kažem nekoliko riječi, prije svega jasno pohvale. Svi smo zadovoljni ovim prijedlogom. Potreba za ovakvom akademijom uistinu postoji u Hrvatskoj. Ono što jedino možda treba žaliti i treba reći našim građanima je da smo uvijek negdje pri kraju repa. Naime, što mislim time reći. Pogledajmo samo kada je preporuka Vijeća Europe dana da se krene u ovom pravcu. Bilo je to davno '94. godine, prije punih 15 godina. Znamo što se događalo u pravosuđu u ovih 15 godina, no evo svaka čast ministru i suradnicima da ste sad krenuli u to. Kaže narod: "Bolje ikad nego nikad." Mislim da su jako dobro koncipirana naime vaša razmišljanja vezana uz rad 3 odjela, to je po meni puni pogodak. Da treba nastojati biti objektivan, da treba nastojati isključivo temeljem kriterija kvalitete, kakvoće, omogućiti ljudima da napreduju u struci, to je nedvojbeno i to treba ne samo primijeniti u pravosuđu već i u svakoj drugoj struci i zato ja to apsolutno podržavam. I ovaj prijedlog zakona sigurno je zaokret, veliki zaokret da se od stranačkih, rodovskih i kojekakvih drugih utjecaja na pravosuđe krene u sasvim drugom pravcu. Jasno do sada je akademija bila kao zavod pri Ministarstvu pravosuđa. Njeno odvajanje je sigurno jedan važan korak da to bude jedna neovisna, nezavisna ustanova. Razmišljanja kolege Flega vezano uz pozicioniranje same akademije "Pro futura" u sustavu visokog obrazovanja u Hrvatskoj mislim da valja razmisliti o njegovim prijedlozima, da ja sad ne ponavljam to. Iako ja smatram da i ovaj prijedlog apsolutno drži vodu i nikakvih ja prigovora tu nemam. Mislim da Upravno vijeće, Programsko vijeće i predavači kako ste zamislili svakako treba krenuti i u funkciji vremena vidjeti ako eventualno nešto treba popraviti i još nekog uključiti da se jasno ima jedan moderan, suvremeni pristup svim aktualnim problemima unutar struke koju želimo ovdje unaprijediti. Sad što meni možda malo smeta? Smeta mi recimo prijam na ovu akademiju. Pravosudni ispit donosi jako puno bodova, oni koji su polagali pravosudni prije donošenja Zakona o vježbenicima i tako, oni polažu usmeni, nakon toga ide psihološki test, nakon toga razgovor. Razgovor po meni donosi puno bodova i predstavlja jedan moment koji uvijek možemo, u koji možemo sumnjati. To je uvijek tako bilo. Ja sam kao nastavnik prije 23 godine potpuno pobjegao od usmenih ispita, primjenjujem već toliko godina isključivo pismene ispite sa 120 do 150 pitanja "multichoice questions" i nikada nisam otada imao nikakav prigovor. Bilo je pokušaja intervencije, moram priznati. I što bih učinio? Kolega liječnik intervenira: "Znaš sutra mi je taj i taj moj rođak na ispitu." Ja bi ga pozvao: "Dođi pola sata molim te prije ispita pa ćemo se dogovoriti." Došao bi čovjek očekujući tko zna što. Ja bi mu pokazao: "Vidi ovdje u ormaru su testovi koje smo pripremili, od ovih 10 testova izvoli izabrati za svog rođaka test koji želiš da on rješava." Uzme on test, "u 14 sati dođite kolega da zajedno ispravimo test, pa ćete vidjeti kako je vaš dragi rođak to riješio." Nikada nakon toga se ti pojedinci pojavili više ne Taj se test kasnije deponira u arhivu, godinama čuva, uvijek bilo kakav prigovor vi možete ući u arhivu, izvadit test, vidjeti koliko je taj i taj riješio. Prema tome ja sam za to da uvijek budu što više pismenih ispita, to je nekakav standard, i pokušajmo u funkciji vremena pobjeći od bilo kakvih usmenih razgovora. Posebno ovdje se ide i na ocjenu znanja kao i isto to se odnosi i na završni ispit. u završnom ispitu prijedlog je vaš da sam završni ispit se donosi za završnu ocjenu, ponovit ću, završni ispit za završnu ocjenu donosi maksimum 50% bodova. Po nekakvim svjetskim kriterijima ako je netko riješio više od 70% apsolutno prolazna dobra ocjena. On znači neće dobiti 50% bodova nego će dobiti 35 bodova. To znači da će mentor ili pravosudni ispit koji je davno položio biti itekako odlučujući što smatram da nije dobro. Osim toga kad se radi o mladim kandidatima, o mladim ljudima, ovdje nigdje, a to se pojavljuje i na drugim mjestima, u drugim strukama, ne pojavljuje se ono što je taj mladi čovjek sam postigao tijekom studija. To znači prosjek njegovih ocjena. Ja smatram da je to strašno važno. Vjerujte, smatram. U pravosudnom ispitu ne znam kako se to valorizra? Ne znam koliko pravosudni ispit pokriva područja … /Govornik se ne razumije./…, ali ja uvijek smatram da 4, 5 godina intenzivnog rada jednog običnog studenta valja valorizirati. Ne sve svesti na pravosudni ispit koji se ovdje provlači sve do završnog ispita. Ma molim vas lijepo ako je akademija zamišljena da ljudima donosi nova znanja, a mi u biti završnu ocjenu donosimo na temelju 3 čimbenika od kojih je završni ispit, dakle to novo stečeno znanje, vrlo, vrlo slabo valorizirano, vjerujte. Maksimum 50%, tvrdim neka riješi 70%, ponavljam dobije samo 35 bodova na završnoj ocjeni, a ovi drugi će elementi, mentor njegov i davno položeni pravosudni ispit odlučiti da li će ili ne napredovati. To nije dobro. Ja mislim da bi čak pravosudni ispit pa i mentor trebali biti ovdje potpuno ispušteni. Ako je akademija, ima za cilj novostvorena znanja onda isključivo uz pismeni ispit, završni pismeni ispit treba biti mjerodavan za to koliko je netko savladao, kako netko treba napredovati ili ne znam. Najtanji dio ovoga zakona po meni je svakako onaj dio koji se odnosi na cjeloživotno obrazovanje, ono kontinuirano obrazovanje. Zašto? Zato jer ovdje se kaže da će akademija raspisati natječaj, odnosno akademija svake godine donosi program usavršavanja, šalje ga sudovima i odvjetništvu. Zatim oni dojavljuju svoje želje koga žele poslati u toj godini na usavršavanje i konačno akademija odlučuje koga će primiti na usavršavanje, ali se ne govori u biti o kontinuitetu. Ovdje bih ja volio vidjeti da stoji svake 4 godine, svakih 6 godina, svaki sudac mora se pojaviti na akademiji, na stručnom usavršavanju, steći toliko i toliko bodova da bi dobio prolaznu ocjenu ili mora ponavljati ispit da bi mogao nastaviti obnašati jasno tu sudačku ulogu koju ima u ovom trenutku. Prema tome, to je najtanji dio, apsolutni dio ovog zakona i smatram da bi do drugog čitanja tu mogli znatno popraviti stvar i tada apsolutno dobivate zeleno signalno svjetlo. Hvala lijepo. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Završni osvrt, ministar pravosuđa Ivan Šimonović. Izvolite. Hvala gospodine predsjedavajući. Cijenjene zastupnice i zastupnici. Vrlo sam zahvalan na podršci koju ste dali ovom nacrtu zakona i na korisnim sugestijama. Ono što bih vas još samo zamolio, pogotovo ove koji su iznosili svoja razmišljanja, to je da nakon što proučimo stenograme, ako imamo kakvih dodatnih pitanja, pojedinim diskutantima obratili bismo se prije nego što taj zakon uđe u drugo čitanje. Što se isto tako tiče priprema za drugo čitanje, o ovom zakonu će biti organizirana jedna šira javna rasprava u kojoj bismo voljeli da kao što je dobio konsenzus u Saboru da jednako tako dobije i u struci i to ne samo profesionalnih profesionalnih vrhova struke, nego i njezine široke baze, obzirom na to koliko je korjenita ova promjena. Isto tako sugerirao bih da se ovaj zakon u drugom čitanju pojavi u kontekstu drugih relevantnih zakona. Dakle, istodobno da uđe u drugo čitanje Zakon o sudovima, Zakon o Državnom odvjetništvu, Zakon o Državnom sudbenom vijeću, jer ima puno odredbi koje se mogu razumjeti i u ovom zakonu, a i u tim drugim zakonima tek kroz njihovo sistematsko tumačenje uzimajući u obzir ova širi zakonski paket. Puno vam hvala. Hvala. Zaključujem raspravu.